narodni poslanici, otvaram Treću sednicu Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 118 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim poslanike da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice. Hvala.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno, u ovom trenutku, 175 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika? Narodni poslanik Milija Miletić. Zahvaljujem se predsedniče.Uvaženi kolege poslanici, građani Srbije, ja bih postavio pitanje MUP-a gospodinu Aleksandru Vulinu, a konkretno se pitanje tiče lovaca. Pošto u Srbiji ima velik broj lovaca, ljudi koji se bave lovom. Lovački Savez Srbije je veoma aktivan sad i kad …situacije vezano za zaustavljanje velikih broja zaraznih bolesti da se ne šire od životinje na ljude.Konkretno pitanje jeste – da li će se ući u postupak promene Zakona o oružju i municiji baš zbog toga što u okviru tog zakona se daje ovlašćenje policijskim službenicima da mogu u svakom slučaju, ukoliko dođe neki problem, da li verbalni sukob, da li čak neko lažno prijavi nekog ko je lovac, da njemu istog trenutka dolaze policajci, uzimaju oružje, u celokupnom njegovom domaćinstvu, pa sad nije bitno da li je njegov sin učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole ima 18 godina, imao neki verbalni sukob zajedno sa nekim svojim drugom iz odeljenja, neko to prijavio policiji, dolazi uzima se oružje i lovačko oružje i svo oružje i njegovom ocu i njegovom dedi i njegovom pradedi.Sve dok se ne okonča postupak ti ljudi ne mogu ići u lov, a mi svi znamo da veliki broj naših građana Srbije veoma vole love, ide u lov, i imamo blizu 80.000 lovaca u Srbiji. Nije bitno da li je taj lovac iz Svrljiga, da li je iz Prijepolja, da li iz Tutina, da li je iz Subotice. Svi ti ljudi koji idu u lov, a desi ovako neki nemili događaj da mu neko namerno želi da mu smesti, a dešava se, jer je to sada svakodnevnica. Dešava se da neki prijatelji ili prijatelj nekog njegovog neprijatelja prijavi nekog lovca da mu je pretio, istog trenutka mu se dolazi u kuću, u domaćinstvo, uzima se svo oružje i na taj način taj lovac i njegov možda otac, njegov deda, više ne može ići u lov, a imamo situacije da neko čuva samo pušku jer je to uspomena na njegove pretke, pa zbog toga moje pitanje jeste da li će se taj zakon uskoro promeniti.Imam informacije da je ministar Vulin napravio i Radnu grupu koja će ući u postupak promena ovog zakona da se u tačno određenim situacijama može oduzeti oružje od onoga ko je učinio neki prekršaj ili pored prekršaja u pokušaju, a da to ne bude za njegove iz familije. To je veliki problem za veliki broj lovaca Srbije i ja bih voleo da to što pre rešimo.Imamo situaciju, isto tako sličnu, i to je prethodnih dana i ministar policije gospodin Vulin rekao, da se ulazi u postupak promene zakona da kada neko dođe da napadne nekom u svom domaćinstvu, recimo dođe Janković Janko u domaćinstvo Petrović Petra, napadne, ovaj upotrebi oružje da brani svoju kuću, svoje ljude, svoje ukućane, on za to može da odgovora. Imali smo isto takav slučaj kada su migranti ušli u plac privatnog vlasništva

jednom bih se zahvalio našem generalu Bratislavu Dikiću koji je bio uhapšen pre četiri godine i četiri meseca u Crnoj Gori. Bio je u zatvoru i sada je pušten. Taj čovek je branio naše ljude da li su bili na Kosovu, da li su bili u bilo kom delu naše zemlje Srbije, on je bio borac i ostaće borac za svakog građanina i on je čovek koji je sada tu u Srbiji. Došao je slobodan i pozdravio bih ga i poželeo mu puno zdravlja, jer ti ljudi su bili za nas i branili našu zemlju Srbiju i mi za njih uvek moramo imati poštovanje. Hvala. **Ivica

u okviru dijaloga Beograda i Prištine. To je utvrđeno pregovaračkih okvirom EU za vođenje pristupnih pregovora sa Srbijom koji kaže da će se pitanje normalizacije odnosa između Srbije i Kosova razmatrati u okviru Poglavlja 35 – ostala pitanja, kao posebna stavka kojom se treba baviti u ranoj fazi pregovora, kao i tokom celog procesa pregovaranja, a posebno u opravdanim slučajevima i u okviru drugih relevantnih poglavlja.Normalizacija odnosa sa Kosovom trebalo bi da podrazumeva pokretanje procesa pomirenja u okviru kojeg je suočavanje sa prošlošću, kao i traženje oprosta za ono što je učinjeno. Svakako, procesu normalizacije i pomirenja bi doprinelo i potpuno razjašnjenje pitanja nestalih lica, ali i svih onih slučajeva gde su žrtve civili. Jedan takav slučaj jeste i onaj koji se desio u kafiću „Panda“ u Peći 1998. godine. Dana 14. decembra 1998. godine petoro učenika gimnazije Ivan (14), Zoran (18), Svetislav, Dragan i Vukosav (17) (17) i studen Ivan (25) sedeli su u kafiću „Panda“ koji se nalazi preko puta škole. U kafić su upala dvojica maskiranih naoružanih muškaraca i rafalima izrešetali mladiće, a zatim pobegli. Bilo je to vreme kada je Slobodan Milošević hteo da oružjem reši albansko pitanje na Kosovu.Zločin Kosovu.Zločin koji je počinjen u kafiću „Panda“ u Peći koji je odmah pripisan, kako je rečeno albanskim teroristima, doveo je do masovnog hapšenja. Najmanje 150 Albanaca iz naselja Kapišnica 17. decembra 1998. godine je privedeno u supu u Peći. U pretresima albanskih kuća i batinanju Albanaca učestvovalo je 200 pripadnika policije i vojske, izveštavali su kasnije mediji. Četiri ili pet Albanaca je uhapšeno i posle nekoliko meseci pritvora provedenih u Leskovcu su oslobođeni, jer nije bilo dokaza da su učestvovali u zločinu.U međuvremenu jedan sveštenik iz Pećke Patrijaršije, Ranko Jović je izjavio za list „Kurir“ da se počinioci znaju, ali da se njihova imena kriju, posebno nacionalnost.Do 2013. godine porodice ubijenih su bile uverene da su taj zločin počinili Albanci, ali je onda u svojstvu šefa Biroa za koordinaciju službi bezbednosti 28. predsednik Aleksandar Vučić izjavio u emisiji „Teška reč“ da zločin u „Pandi“ nisu počinili Albanci, kako smo do sada verovali, i da će javnost biti zgrožena kada se bude otkrila istina.Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić je kasnije izjavio takođe da ima informacije i saznanja o ubistvu šestorice mladih Srba 1998. godine u Peći, za šta još niko nije odgovarao. Imam informacije i saznanja, citiram - ali naši nadležni organi tragaju za potpunim dokazima da bi taj strašan zločin mogao da se rasvetli.Što se tiče Srbije i mene lično, roditelji stradalih mogu da budu apsolutno uvereni da istinu nećemo kriti bez obzira na to ko je u tom strašnom i teškom zločinu učestvovao, bilo da je reč o Albancima ili Srbima, što bi pretpostavljam mnoge iznenadilo, kazao je predsednik Vučić u intervjuu za TV Prva.Predsednik Vučić je takođe rekao da je prvi koji je skupio hrabrost da o tome govori i da ga ne brine rizik koji je preuzeo.Bivši

Istraga o ovom slučaju je pokrenuta 2016. godine, a koliko je meni poznato do sada je ispitano 36 svedoka.Sada, 23 godine nakon zločina u kafiću „Panda“ u Peći i više godina posle izjave predsednika Aleksandra Vučića da je gotovo siguran ko je odgovoran za ovaj strašan zločin, javnost i dalje očekuje istinu o tome ko je i zbog čega 14. decembra 1998. godine ubio šestoricu, a ranio 15 mladića.Mislim da je država dužna da celokupnoj javnosti, a posebno porodicama ubijenih mladića izrekne istinu ovom gnusnom zločinu. Stoga, moje pitanje za ministra policije i ministra pravde je, da li su identifikovani počinioci tog zločina i da li će i kada biti podignuta optužnica? Zašto je opasno da čak i predsednik države govori o ovom zločinu? Hvala.

maja 2013. godine potpisan je ugovor o izgradnji ustanove od posebnog naučnog i tehnološkog značaja, o izgradnji Centra izvrsnosti. Ugovor su potpisali tadašnji ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof. dr Žarko Obradović, tadašnji rektor Univerziteta u Kragujevcu, prof. dr Slobodan Arsenijević, tadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović i direktor jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru.Centar za izvrsnost obuhvatao bi površinu od 11.500 kvadratnih metara, a realizacija projekta planirana je do kraja 2015. godine. Od tada pa sve do danas izgrađeno je 32% planiranog. Nastavak radova nije na pomolu.Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru, skraćeno JUP, dala je odgovor da se samo godinu dana čekalo da Evropska investiciona banka da saglasnost na izmenu načina finansiranja koje je tražila Republika Srbija, a kada je dala saglasnost izvođač radova koji je dobio posao krajem 2015. godine, uveliko je imao ozbiljne probleme u poslovanju.U međuvremenu, JUP je raspisao još jedan međunarodni poziv za javnu nabavku izvođača za nastavak radova. Poziv je upućen u oktobru 2020. godine da bi se nastavio u januaru 2021. godine, ali i taj rok je prošao.Sada bih vas kratko upoznala sa ulogom i značajem koje bi imao Centar izvrsnosti. Centar je definisan kao prioritetno mesto istraživačkih oblasti biomedicine, za molekularne i ćelijska istraživanja, kao i mesto za čuvanje matičnih ćelija i njihovo funkcionalno istraživanje i korišćenje u lečenju različitih bolesti.Kragujevački biomedicinari imali bi mesto za rad, mladi naučnici prostor za stručno usavršavanje, a pacijenti iz cele Srbije adekvatno mesto za čuvanje matičnih ćelija, kao i za ozbiljne terapije i lečenje bolesti kao što su različiti genomi tumora, dijabetesa, multiple skleroze i nekih genskih bolesti. Mogla bi da se napravi specijalizovana terapija prilagođena svakom imuno sistemu tako da naši građani ne bi morali da odlaze u inostranstvo zbog lečenja i terapija.Svedoci smo da je nažalost sve više dece čiji život zavisi od finansijskih mogućnosti roditelja, jer im život daju basnoslovno skupi lekovi genske terapije. Samo zahvaljujući neverovatnoj energiji i solidarnosti građana, koji su u ovom ludom vremenu pandemije uspeli da sakupe milione dolara, ta mala bića su dobila bitke.Sada razumete koliki je to gubitak za državu što zgrade centra još uvek nema, a ni banke matičnih ćelija.Smatram da je ovo pitanje, ne samo od državnog značaja, već i pitanje od nacionalnog interesa. Zato pitam premijerku Anu Brnabić i Kancelariju Vlade Republike Srbije za javna ulaganja, kada će radovi na izgradnji Centra izvrsnosti biti nastavljeni i koja je nadležnost JUP-a i kolika je njihova odgovornost za neispunjenje ugovorenih obaveza? Hvala.

pojedini narodni poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije zalažu za navodnu normalizaciju odnosa Beograda i Prištine, a čine sve suprotno.Sa druge strane, takve tragedije koje su se desile u Peći, u

porodicama žrtava što je na ovakav način zloupotrebljena ova tragedija zarad političkog populizma i političkog marketinga.Ne želim o tome danas da govorim, ovo je samo digresija.Poštovani kolege narodni poslanici, pre izvesnog vremena zatražio sam, u ime poslaničke grupe SPS, od predsednika parlamenta da nam dostavi nacrt, da pokuša preko sekretarijata da nam dostavi nacrt i predlog izveštaja Evropskog parlamenta, imajući na umu činjenicu da je tokom protekle nedelje održana sednica Odbora za spoljne poslove kojim predsedava gospodin Dejvid Mekalister, gde su trebali da budu između ostalog i amandmani, jer sam smatrao da je mnogo otvorenih pitanja kada je reč o amandmanima koji bi, ja sam tada bio uveren da će biti usvojeni, tako se na žalost i desilo.Zahvaljujem vama, gospodine predsedniče, što smo, čini mi se da su sve poslaničke grupe dobile izveštaj Evropskog parlamenta i taj dokument Evropskog parlamenta koji je sastavljen na osnovu izveštaja Vladimira Bilčika je pre nekoliko dana dostavljen Vladi, dostavljen je i Narodnoj skupštini. U vezi sa tim dokumentom želeo bih da prokomentarišem najpre nekoliko stvari.Pre svega, rezolucija se na dosta oštar i reko bih neprimeren način iznose se stavovi o Srbiji u velikom broju oblasti, pre svega izražava se sumnja u legitimitet novog parlamenta, jer nema opozicije iako smo mi na Odboru za stabilizaciju i pridruživanje, gospodin Orlić je tu, od gospođe Tanje Fajon vrlo jasno čuli da parlament, jel tako gospodine Orliću, ima legitimitet i legalitet i razgovarali kao predstavnici parlamenta, što znači da prihvataju parlament i saziv Narodne skupštine Republike Srbije.Dakle, Srbije.Dakle, zatim kritikuju i to što smo izborni prag snizili pred same izbore, a mi smo to upravo učinili kao rezultat međustranačkog dijaloga i to nije jedini. Znate, kritikuju nas što smo u izbornoj godini menjali zakone koji se tiču izbornog zakonodavstva, a oni su nas primorali kroz međustranački dijalog da izmenimo određeni broj zakona koji se direktno tiču izbornog zakonodavstva.Govore da parlament ne kontroliše dovoljno izvršnu vlast što apsolutno nije tačno. Prosto je neverovatno čime se evropski parlamentarci u ovom izveštaju i ja sam iz tog razloga tražio da dobijemo nacrt, imajući na umu da će krajem meseca biti tek usvojen izveštaj Evropskog parlamenta i da će definitivno usvojen biti u ovakvom obliku kako je to učinjeno, zapravo na osnovu koji su usvojeni na sednici Odbora za stabilizaciju, odnosno Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta.Ono što je takođe gruba ocena, a to je da u Narodnoj skupštini imamo govor mržnje prema poslanicima Evropskog parlamenta.Nikada u ovoj Narodnoj skupštini niko nije izrazio i govorio… Prvo, oni ne znaju šta je govor mržnje, moraju da vide pravnu formulaciju, tu je gospodin Fila, ako im nije jasno, tu je i gospodin Martinović, neka neka dostave pitanje, pa će im oni obrazložiti šta znači govor mržnje. To što poslanici iznose činjenice koje njih vređaju, to je nešto Kako ste, gospodine predsedniče, pre nekoliko dana izjavili da bi Narodna skupština mogla da donese svoju rezoluciju kao pandam rezolucije Evropskom parlamentu u Srbiji, da li možemo očekivati raspravo o dokumentu koji je podneo izvestilac za Srbiju, Vladimir Bilčik, kako bi i mi kao narodni predstavnici izneli svoje stavove, a možda i argumentovano demantovali više stavova iznetih u izveštaju u Predlogu rezolucije?Još jedno kratko pitanje, koje mislim da je važno ovih dana, jeste pitanje vakcina, odnosno najava EU o uvođenju kovid pasoša, što je izazvalo veliku paniku među građanima. Donošenje ove odluke bi bilo suprotno najvišim evropskim standardima za koje se EU upravo zalaže i traži traži poštovanje takvih standarda od svojih članica, ali i od nas koji apliciramo za članstvo u EU. Upravo najviši zvaničnici jedne države članice EU primio je kinesku vakcinu, pa se pitam šta će u tom slučaju preduzeti EU? Sutra ćemo znati kakav će biti ishod.Ukoliko se zaista donese ovakva odluka, ne želim da verujem da hoće, ali ukoliko se donese ovakva odluka, ona bi najblaže rečeno bila skandalozna i to u međunarodnim razmerama. Pitanje je za Vladu Republike Srbije - kakav će na osnovu toga biti odgovor Vlade Republike Srbije? Zahvaljujem. Hvala.Što se tiče ovog prvog dela vašeg pitanja, pošto ste meni postavili to pitanje, ja sam vam rekao i prošli put da je Narodna skupština Republike Srbije vlasna da donosi i utvrđuje svoje stavove o svim pitanjima, uključujući i ovo pitanje izveštaja o Srbiji u Evropskom parlamentu.Međutim,

Uvaženi predsedavajući, uvažene kolege narodni poslanici, dragi građani Republike Srbije, dok se država Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem bori za razvoj ekonomije, državne i nacionalne interese,

a tiču se tajkuna Dragana Đilasa, jednog od lidera opozicije, koji je pokrao našu državu, koji je na nelegalan način stekao preko 600 miliona evra, tačnije 619 miliona evra. Pitam nadležne državne institucije i pri Ministarstvu finansija, mislim na Poresku upravu, i u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Tužilaštvo Srbije, da utvrde i da saopšte javnosti sve što se tiče Đilasovih računa na Mauricijusu, u Švajcarskoj i drugim nekim egzotičnim zemljama, za koje još uvek nemamo saznanje.Činjenica saznanje.Činjenica je da je Dragan Đilas na račune na nekim rajskim ostrvima, za njega su to poreski rajevi, sklonio milione i milione evra ukradenih od građana Srbije. Narod u Srbiji mora da zna odgovore na ta pitanja, a nadležne institucije, pošto je Republike Srbija zemlja reda i zakona, moraju sve to da ispitaju, kao i kad su u pitanju i naše kolege narodni poslanici i svi građani Srbije, da se utvrdi i poreklo novca Dragana Đilasa, da se utvrde i finansijski tokovi njegovog novca, ko iz njegove porodice ima te račune, kod od njegovih saradnika ima te račune, šta je sa Đilasovim firmama, koje su Đilasove firme, gde sve imaju račune, u Švajcarskoj, Mauricijusu ili u nekim trećim zemljama,S

Da li je reč o predsedniku Aleksandru Vučiću, da li je reč o mojim dragim kolegama narodnim poslanicima ili je reč o članici predsedništva naše Srpske napredne stranke, gospođi Vladanki Malović. Ko god nešto progovori o Đilasu, ko god ukaže na njegove račune, najgore moguće pretnje. Sram da ih bude!Zato, pozivam i postavljam pitanje i policiji i tužilaštvu, da reaguje povodom tih pretnji, jer je prosto neverovatno da u Srbiji i dan danas pojedine pristalice Dragana Đilasa prete šišanjem jednoj gospođi. Prete na sve moguće načine, prete porodicama. To nije normalno i zato nadležne institucije brzo moraju da daju odgovore na ta pitanja i da reaguju.U

fabrika i puteva od Đilasovih miliona koje je pokrao od građana Srbije. Svaki dan treba da govorimo, jer mi u ovim trenucima, Republika Srbija, Vlada Srbije, predsednik Aleksandar Vučić čine sve da pomognu i našim penzionerima i zdravstvenim radnicima koji su heroji ovog doba i da pomognu i poviše plate građanima Srbije, to bi bilo daleko lakše da nije bilo ljudi poput Dragana Đilasa.Zato, i tužilaštvo i policija i sve nadležne institucije moraju da odgovore na ova pitanja, kako bi građani Srbije videli, saznali i utvrdili ko je onaj koji kritikuje državnu politiku Republike Srbije. To je Dragan Đilas, to su njegovi saradnici, to su njegovi saradnici u privrednom i organizovanom kriminalu koji žele samo da se vrate na vlast da bi mogli opet da kradu, da država opet ne bi mogla da gradi bolnice, vrtiće i škole, fabrike i puteve, jer ima Dragana Đilasa.Prema verujem i u tužilaštvo i u policiju i u poresku upravu i da će da odgovori na ova pitanja i da će da se utvrdi istina o Đilasovim milionima i verujem da će taj novac biti vraćen građanima Srbije, jer, samo još jednom podsećam, šta bi sve moglo da se uradi i izgradi u Srbiji

Zahvaljujem.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Borisav Kovačević i Aco Petrović.U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanik dr Aleksandar Martinović, na osnovu članova 92. stav 2. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluku o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela Poslanička grupa „Aleksandar Vučić - Za našu decu“,

Ujedinjena seljačka stranka“.Da li narodni poslanik želi reč? (Ne.)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 191, za – 180, nije glasalo – 11.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.Zaustavljam glasanje: ukupno – 192, za – 183, uzdržan – jedan, nije glasalo – osam.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova utvrdila dnevni red Treće sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini, u celini.D

Jelena Tanasković, državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine, Sanja Eminovski, šef Kabineta ministra, Sara Pavkov, posebni savetnik u Kabinetu ministra, Dragana Radulović i Sandra Lazić, načelnici odeljenja u Ministarstvu i Nevena Dragojlović i Aleksej Stepanov, savetnici u Ministarstvu zaštite životne sredine.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o klimatskim promenama.Ujedno pozdravljam ministarku Irenu Vujović i njene

Uvaženi predsedavajući Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Srbije, prvi put imam čast i obavezu da vam u svojstvu ministarke zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije predstavim predlog zakona od izuzetne važnosti za budućnost zemlje svih građana i budućih generacija, zakon o klimatskim promenama.Ovaj zakon se najavljuje duže od tri godine, od kada je pripremljen i prvi nacrt uz podršku Evropske unije. Razlog zašto se ranije nije našao u skupštinskoj proceduri pre svega je u složenosti tematike i u potrebi da se usaglase svi sektori koje ovaj akt dotiče. To je i glavni preduslov – da se po usvajanju zakon i sprovede, odnosno da se primeni u praksi.Da smo prepoznali važnost prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove i uspostavljanja sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte govori i činjenica da će Srbija biti među prvim zemljama zapadnog Balkana koja će usvojiti zakon o klimatskim promenama.Ovim potvrđujemo da su pitanja iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena konačno dobila zasluženo mesto u Vladi Srbije i da se nalaze visoko na lestvici prioriteta. Ujedno pokazujemo da je Srbija snažno opredeljena da svoj budući privredni rast i razvoj bazira na inovacijama, zelenoj energiji i otvaranju novih, zelenih radnih mesta.Skrenula bih pažnju na nekoliko važnih činjenica. Promena klime je globalna tema i izazov sa čijim se ogromnim posledicama već suočavamo. Ljudski faktor je taj koji utiče na sve veće klimatske promene, dok se njihov uticaj ne odražava samo na životnu sredinu i biodiverzitet, već utiče i na zdravlje ljudi, kvalitet života i privredu.Zbog svog geografskog položaja Republika Srbija pripada jednom od najugroženijih regiona na svetu, u smislu uticaja klimatskih promena.

I sami smo svedoci tih promena. Ukoliko samo uporedimo klimu danas sa klimom koju pamtimo iz detinjstva, pravih snežnih zima više nema, a godišnja doba i teško razlikujemo. Često nam se čini kao da je usred zime u stvari proleće ili jesen. Takođe, svi smo svedoci da su problemi koje Srbija ima u domenu klimatskih promena, zaštite životne sredine, a naročito u pogledu kvaliteta vazduha decenijski.Srpska napredna stranka je dolaskom na vlast, pored teških ekonomskih problema, nasledila i ogromne probleme u oblasti životne sredine. Tim problemima se niko pre nas nije dovoljno bavio. Ponosni smo što smo državu koja je bila pred bankrotom uspeli ekonomski da oporavimo i da u godini kada je svet zahvatila kriza ogromnih razmera zbog pandemije virusa Kovid-19 budemo najbolji u Evropi po stopi rasta i po broju revakcinisanih na milion građana.Kako smo rešavali velike probleme, poput dvocifrene stope nezaposlenosti, obuzdali rast javnog duga, oporavili ekonomiju i fabrike, tako ćemo rešavati i višedecenijske probleme u oblasti zaštite životne sredine, kako ih ne bismo ostavljali u nasleđe budućim generacijama. Zato će ovaj zakon,

i na tome moramo da radimo svakog dana. Usvajanjem ovog zakona pokazaćemo ozbiljnost i rešenost da se suočimo sa najvećim izazovima današnjice i priključimo globalnoj borbi protiv klimatskih promena. Istovremeno, pokazaćemo da odgovorno brinemo za naše građane i decu.Pre nego što zatražim vašu podršku obrazložiću detaljnije zašto je važno usvajanje Predloga zakona o klimatskim promenama.Uticaj klimatskih promena na naše građane i privredu ne može više da se zanemaruje. Ekstremni klimatski događaji poput poplava, suše, šumskih požara i toplotnih talasa su sve intenzivniji i učestaliji. Štete i gubici u Srbiji koje su izazvale elementarne nepogode i prirodne katastrofe od 2000. godine do danas procenjuju se na oko sedam milijardi evra. Analize su pokazale da negativni uticaji promene klime na BDP rastu sa porastom srednjih globalnih temperatura. Više od 70% gubitaka je povezano sa sušom i visokim temperaturama. Drugi glavni uzrok značajnih gubitaka su bile poplave.Uticajem poplave.Uticajem negativnih efekata klimatskih promena najpogođeniji su sektor zdravlja, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ovaj krovni zakon će doprineti borbi protiv klimatskih promena kroz uspostavljanje sistema za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i sistema za povećanje otpornosti sektora koji su najpogođeniji klimatskim promenama. To će se pozitivno odraziti na privredni rast i razvoj,

Zakon o klimatskim promenama, Strategija niskougljeničnog razvoja pre svega, Akcioni plan za sprovođenje strategije i Program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Ovi dokumenti imaju za cilj da utvrde smernice za ekonomski razvoj praćen niskim emisijama gasova sa efektom staklene bašte u sektorima energetike, industrije, poljoprivrede, saobraćaja, građevinarstva i upravljanja otpadom, odnosno cilj je da doprinesu prilagođavanju sektora koji su najranjiviji na klimatske promene, a to su: sektor zdravstva, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.S obzirom na ambicije Evropske unije da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do sredine 21. veka, sprovođenje zakona i dodatno će nas približiti članstvu u Evropskoj uniji kroz harmonizaciju sa zahtevima evropskog zakonodavstva, što će potvrditi i poziciju Srbije kao lidera u regionu.

To će doprineti i poboljšanju stanja životne sredine, boljem kvalitetu vazduha i zdravlju građana.Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna sredstva iz budžeta Republike Srbije. Usvajanjem Predloga zakona uspostavićemo mehanizam za pravovremeno, transparentno, tačno i dosledno, uporedivo i potpuno izveštavanje i verifikaciju informacija o ispunjenju obaveza prema međunarodnoj zajednici, tačnije Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promeni klime i njenog sporazuma iz Pariza.Sprovođenje zakona će u saglasnosti sa drugim sistemskim zakonima doprineti obezbeđivanju energetske bezbednosti, resursne efikasnosti, novim i zelenim radnim mestima, privlačenju investicija, povećanju konkurentnosti i podsticanju ekonomskog zelenog rasta, smanjenje ranjivosti na klimatske promene i kvalitetan život u klimatski otvorenom društvu. Zakon će uticati na podizanje svesti i značaja borbe protiv klimatskih promena i postaviti prve sistemske korake u prikupljanju informacija od značaja za ovaj proces.Ukratko proces.Ukratko ću vam predstaviti poglavlja zakona. U prvom poglavlju zakona su dati sledeći ciljevi. Uspostavljanje sistema kako bi smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte na isplativ i ekonomski efikasan način čime se doprinosi dostizanju nivoa emisije koje se naučno smatraju neophodnim da bi se izbegle opasne promene klime na globalnom nivou. Zatim, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove usvajanjem i sprovođenjem sektorskih politika, mera, strategija i akcionih planova. Uspostavljanje mehanizama za izveštavanje i verifikaciju informacija o ispunjenju obaveza prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime, Kjoto protokolu, Doha amandmanu na Kjoto protokol i Sporazuma iz Pariza, kao i za monitoring i izveštavanje o emisijama gasova sa efektom staklene bašte.U

uspostavlja se i Nacionalni savet za klimatske promene kao savetodavno telo Vlade Srbije i definišu se njegovi poslovi. Savet je telo od izuzetne važnosti kojim će predsedavati ministar za zaštitu životne sredine, a cilj je da okupi predstavnike drugih ministarstava, stručnu i naučnu javnost, kao i predstavnike svih za životnu sredinu relevantnih institucija i organizacija, uključujući i civilni sektor i Poverenika za rodnu ravnopravnost. Uloga Saveta je da predlaže teme od značaja za društvo u celini, da daje mišljenje na politike i strategije, imajući u vidu i najširi društveni interes kada je reč klimatskim promenama.U

U okviru potpoglavlja mehanizam čistog razvoja moguće je sprovoditi programe i projekte koji doprinose smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte za koje Vlada propisuje kriterijume i način odobravanja.Potpoglavlje odobravanja.Potpoglavlje o dostupnosti podataka o ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama ugljendioksida ima za cilj uspostavljanje sistema smanjenja emisija u sektoru saobraćaja kroz povećanje informisanosti kupaca novih putničkih vozila o specifičnoj potrošnji goriva i emisijama ugljendioksida. To može uticati na izbor potrošača da kupuju putnička vozila koja troše manje goriva i time emituju manje ugljendioksida.Četvrto poglavlje, propisuje monitoring izveštavanja i verifikaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte iz postrojenja i vazduhoplovnih aktivnosti. Značaj ovog poglavlja u dobijanju relevantnih informacija o emisijama gasova sa efektom staklene bašte iz postrojenja ili prilikom avio-prevoza i robe i putnika. Kvalitetnije izveštavanje će operaterima pružiti osnov za potencijalno planiranje investicija i donošenje mera kojima će smanjiti emisije i samim tim povećati konkurentnost na tržištu EU.U petom, šestom i sedmom poglavlju zakona, preneti su zahtevi evropskih uredbi kojima se uređuje sistem za monitoring, izveštavanje, verifikaciju emisija gasova sa efektom staklene bašte. Taj sistem obuhvata, nacionalni sistem inventara gasova sa efektom staklene bašte, sistem za izveštavanje o politikama, merama i projekcijama gasova sa efektom staklene bašte. U ovom delu zakona utvrđeni su i sadržaji, rokovi i način izrade izveštaja, priprema projekcije emisije gasova sa efektom staklene bašte i nadležnosti nad pripremom inventara. i jedanaestom poglavlju propisane su administrativne takse, nadzor nad primenom zakona, kaznene odredbe i prelazne i završne odredbe.Želim

Nadzor i kontrola su važni, kako bi se osiguralo sprovođenje i primena zakona na sve na koji se on odnosi, uključujući operatere postrojenja, ali i aktere iz sektora avio-saobraćaja. Važan je i nadzor nad dostupnošću informacija za potrošača u ekonomičnosti potrošnje goriva i emisijama ugljendioksida iz novih putničkih vozila.Važno je naglasiti da je rok za donošenje podzakonskih propisa godinu dana od dana usvajanja zakona, dok je rok za donošenje strategije niskougljeničnog razvoja i programa prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove dve godine od usvajanja zakona.Želela zakona.Želela bih na kraju još jednom da istaknem ključne benefite zakona, pre svega, novi zakon će doprineti da se uspostavi sistem za ograničenje emisija gasova sa efektom staklene bašte, povećaće otpornost društva u celini na negativne efekte klimatskih promena, a posebno pojedinih sektora, poput zdravstva, vodoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, daje osnov za plansko prilagođavanje svih relevantnih sektora na izmenjene klimatske uslove. Uspostavlja mehanizme za izveštavanje i verifikaciju informacija u ispunjenju obaveza prema međunarodnoj zajednici, odnosno Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i njenog Sporazuma iz Pariza, a što je vrlo značajno, primena zakona će imati pozitivan uticaj na privredni rast i razvoj, povećanu konkurentnost privrede, privlačenje investicija, posebno u skladu sa standardima i zahtevima tržišta EU.Poštovani narodni poslanici i poslanice, ovim bih zaključila svoje izlaganje u vezi sa obrazloženjem Predloga zakona o klimatskim promenama. Stojim vam svakako na raspolaganju za sva vaša pitanja, a imajući u vidu sve navedeno, nadam se da ćete se pozitivno izjasniti u danu za glasanje i glasati za ovaj zakon. Hvala vam na pažnji. vam.Idemo sada na izvestioce nadležnih odbora.Pre odbora.Pre nego što pređemo na dalji rad, samo bih želeo da skrenem pažnju mom prijatelju i nekadašnjem ministru u mojoj Vladi, Ivanu Tasovcu, da skine kapu dok je u sali Narodne

Poštovani predsedniče Narodne skupštine Republike Srbije, gospodine Dačiću, uvaženi potpredsednici, uvažena ministarko sa saradnicima,

Imate podršku rukovodstva Skupštine, imate podršku celog Odbora i svih narodnih poslanika.Kratko ću izvestiti samo o onome što je Odbor za zaštitu životne sredine doneo odluku i o šta je raspravljao, tako da ću upoznati narodne poslanike sa tim, a cenjena ministarka je govorila o razlozima, ciljevima, sadržaju i štetama ako se ovaj zakon ne bi doneo, a takođe i o obavezama.Moram reći da je Ministarstvo zaštite životne sredine sprovelo veoma obimnu javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama, da je predstavilo Nacrt zakona u šest gradova. To su bili Novi Sad, Kragujevac, Beograd, Niš, Pirot i Prijepolje.

Na osnovu toga, na osnovu rasprave koja je održana na sednici Odbora za zaštitu životne sredine, 15. marta u 12,00 sati, ovde u Skupštini Republike Srbije, Odbor je razmotrio ovaj Predlog zakona u načelu i sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da je jednoglasno usvojio.Moram da izrazim zadovoljstvo jer je danas sa nama ministarka, gospođa Vujović. Ona je i ranije najavila intenzivnu zakonodavnu aktivnost što ovim predlogom zakona danas i i potvrđuje jer kako mi se čini da dugo nije bilo zakona iz oblasti zaštite životne sredine i čekali smo dugo ovaj zakon i dobro je što je on danas na dnevnom redu.Takođe da kažem da ćete i u sledećem poslu, sledećim predlozima zakona, nacrtima zakona, imati podršku i mene i Odbora za zaštitu životne sredine svih narodnih poslanika ovde u Skupštini, jer su to putevi kojima se svi mi zajedno vodimo i idemo prema čistijoj Srbiji.Osnovni Srbiji.Osnovni razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se uspostavi sistem za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove.Ovo je posebno važno jer smo sve češće svedoci pojave poplava i suša, kao i neočekivanih toplotnih talasa, što se sve nepovoljno odražava na poljoprivredne useve, sušenje šuma, ali i na dostupnost pijaće vode, kao i sve češćih požara.Svi

poplave koje su se dešavale u narednim godinama, gde su lokalne samouprave proglašavale vanredne situacije.Nažalost, pored toga i naša ekonomija i privreda veoma mnogo trpe usled posledica klimatskih promena. Prepolovljen je rod kukuruza u 2019. godini, kada je pogođena istočna i južna Srbija i Vojvodina. Novembar 2020. godine zabeležen je kao četvrti najsušniji novembar od 1951. godine.Donošenjem ovog zakona Republika Srbija ispuniće obaveze iz Okvirne konvencije UN o promeni klime, kao i Sporazuma iz Pariza, ali će i na taj način uskladiti domaće zakonodavstvo sa zakonodavstvom i pravnim tekovinama EU.Ono što je za nas posebno važno je da tokom izrade Poglavlja 27 Srbija što pre dostigne nivo kvaliteta životne sredine građana u EU.Ekonomski rast, praćen smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene bašte, jedan je od pet strateških ciljeva EU koje je ona proklamovala 2009. godine i predstavlja jedan od osnovnih zadataka zelene i kružne ekonomije. Da bi se ovaj cilj postigao, neophodno je uspostavljanje sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje adaptacije na izmenjene klimatske uslove na nivou svake države članice Konvencije i Sporazuma. Republika Srbija je članica Okvirne konvencije UN o promeni klime od 10. juna 2001. godine i Sporazuma iz Pariza od 24. avgusta 2017. godine.Ministarka je u svom izlaganju govorila o svim dokumentima koja treba doneti u okviru ovog zakona i ja to ne bih ponavljao, ali bih se osvrnuo na jednu važnu odredbu ovog zakona koja je posebno značajna i koja se tiče takođe i naše Skupštine i našeg Odbora za zaštitu životne sredine, a odnosi se na učešće javnosti. Naime, predviđeno je da će Ministarstvo u nacrtu strategije Akcionog plana i programa prilagođavanja obavestiti javnost i omogućiti davanje mišljenja i primedbi.Ovaj aspekt Predloga zakona ističem zato što Odbor za zaštitu životne sredine godinama neguje jedan važan mehanizam za unapređenje komunikacije građana i udruženja građana sa zakonodavnim organom, kako bi se uticalo na poboljšanje zakona u oblasti životne sredine, a to je „zelena stolica“.Ovaj jedinstveni mehanizam omogućava kontinuirano i koordinisano učešće predstavnika civilnog društva u radu odbora i jedan je od najvažnijih mehanizama uključivanja građana u rad skupštinskih odbora, a uspostavljen je u skladu sa Arhuskom konvencijom.Moram

osnovu svega iznetog, mogu da zaključim da je donošenje ovog zakona neophodno, pa je Odbor za zaštitu životne sredine odlučio da predloži Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona o klimatskim promenama u načelu. Zahvaljujem što ste mi omogućili da završim izlaganje. Hvala.

Zahvaljujem.Uvaženi predsedniče, predsedništvo, gospođo ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, kao što smo čuli, Predlogom zakona o klimatskim promenama se uređuju pitanja od značaja za ograničenje emisije gasova sa efektom staklene bašte i što je izuzetno značajno, i za prilagođavanje klimatskim promenama, izmenjenim klimatskim uslovima.Krajnji cilj donošenja ovog zakona koji se zaista konačno nalazi pred nama posle najava od pre nekoliko godina i od prošlog saziva je da se dostigne smanjenje nivoa gasova koje se sa stanovišta nauke smatra neophodnim da bi se izbegle promene klime sa kojima se suočavamo na globalnom nivou.Uspostavljanje ovog sistema je istovremeno i preduslov za uvođenje sistema trgovine emisijama koji je ključni instrument EU u borbi protiv klimatskih promena, a koji omogućava da se smanjenje smanjenje emisije postigne, ne samo da se postigne već da se to dogodi na isplativ i ekonomski efikasan način.Predložena rešenja takođe su izraz potrebe usklađivanja sa zahtevima EU u oblasti klimatskih promena, kao što smo to čuli i kao što je to ustanovio Odbor za za evropske integracije kada smo na sednici u petak raspravljali o ovom predlogu u načelu.Koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi nastala je kao posledica ljudskih aktivnosti, uzrok su intenzivnijih i ekstremnijih promena klime od onih prirodno očekivanih. Kako bi se umanjili ovi uticaji na promenu klime i kako bi se prilagođavanje i opstanak živog sveta na zemlji, kako bi to bilo moguće, neophodno je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte na globalnom nivou, ako pričamo o svetu, EU, pa i Srbiji.Ovde

2015. godine, kao i stupanjem na snagu ovog sporazuma naredne, 2016. godine, međunarodna zajednica, uključujući i države članice Konvencije, potvrdila je opredeljenost za ekonomski rast, praćen smanjenjem emisija gasova sa efektom staklene

Ovakav razvoj jedan je i od pet strateških ciljeva same EU i to još od 2009. godine i jedan od osnova zelene i cirkularne ekonomije.Postizanje ekonomije.Postizanje navedenih ciljeva zahteva prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove na nivou svake države članice konvencija i sporazuma, što je i predmet utvrđivanja ovog Predloga zakona koji se nalazi pred nama.Republika Srbija je, kao što smo to čuli i u prethodnom izlaganju, članica Okvirne konvencije UN o promeni klime od 2001. godine, od 10. juna 2001. godine, a kada pričamo o Sporazumu iz Pariza, članica je od avgusta 2017. godine.Uspostavljanje sistema za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, pored ispunjenja obaveza prema međunarodnoj zajednici, jedan je i od uslova održivog ekonomskog razvoja zemlje i smanjenja rizika, šteta i gubitak od elementarnih i prirodnih nepogoda i katastrofa.Značajno je istaći da je ovaj zakon nastao upravo kao rezultat rada na dva tvining projekta koji su finansirani od strane EU.Jedan od osnovnih razloga donošenja ovog Predloga zakona o klimatskim promenama koji se, konačno, nalazi pred nama je uspostavljanje sistema za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, ali i ispunjenje naših obaveza prema međunarodnoj zajednici, dakle, okvirnoj konvenciji UN o promeni klime i njenog Sporazuma iz Pariza i usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.S toga je važno sa aspekta, najpre, matičnog Odbora za evropske integracije naglasiti da donošenjem ovog zakona i pratećih predviđenih podzakonskih akata, se vrše usklađivanje našeg domaćeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU.Naravno, usklađeno sa odredbama evropskog zakonodavstva koji se odnosi na države članice EU nije moguće postići u potpunosti, pre samog pristupanja Republike Srbije EU.Pored toga, određene odredbe će biti deo pregovora za članstvo koji nas tek očekuje, s toga će potpuna usklađenost sa pravnim tekovinama EU biti postignuta samo po pristupanju Republike Srbije EU.Zahvaljujem na pažnji.

Poštovana predsedavajuća, poštovana ministrice sa saradnicama, narodni poslanici, dame i gospodo, pred nama je jedan veoma važan zakon, koji u svom naslovu, zapravo, odražava samo jedan aspekt svog značaja, sa svojom sadržinom, zapravo, pokazuje veoma bogatu slojevitost tema, ali i od izuzetne važnosti za građane, za zemlju i za našu bližu i dalju budućnost. Zato tematika ovog zakona nas obavezuje da raspravi priđemo sa najvišim stepenom odgovornosti i pažnje. Odnos prema prirodi je jedan od četiri ključna odnosa kojim kojim čovek svoju ulogu čini uspešnom na zemlji i time ispunjava jedan opšti smisao svoga života. Prvi je odnos prema Bogu, drugi je odnos prema sebi, treći je odnos prema drugim ljudima, a četvrti odnos prema prirodi ili sopstvenom okruženju.Čovek je, po definiciji svoje uloge, gospodar na gospodar na zemlji. Zemlja, odnosno priroda su mu podređeni. S obzirom da je u pitanju izuzetno bogatstvo, velika blagodat, podređenost ili poverenost prirode čoveku, kao i u smislu svake zakonitosti odnosa blagodati i onome kome je data, mora biti usklađena sa stepenom njegove odgovornosti.Dakle, ne može čovek gospodariti ovim blagodatima, ne može raspolagati takvim bogatstvom, a nemati odgovornost i zapravo ono što danas imamo u pogledu određenih poremećaja u našem okruženju, odnosno u prirodi je posledica neodgovornosti čoveka prema prirodi. Zato ovaj zakon zaslužuje i pažnju, ali i podršku koju će dobiti od strane narodnih poslanika Stranke pravde i pomirenja u danu za glasanje.Istina, pitanje klimatskih promena sa naučno-misaonog aspekta ne spada u ona pitanja oko kojih postoji puni konsenzus u pogledu stvarnog dometa čovekove uloge na klimatske promene. No, bez obzira na to, bez obzira na te razlike, danas nismo u prilici da o tome polemišemo, ali ono što mene, zapravo, fascinira u pogledu ovoga zakona jeste sposobnost i spremnost države i nadležnog ministarstva da efikasno, blagovremeno, pre ostalih i neovisno ostalima zapravo pristupimo unapređenju sopstvene odgovornosti, pre svega zakonodavno, a posle toga i, nadam se, operativno i izvršno i time, zapravo, ne samo ispunimo jednu od međunarodnih obaveza, ja jesam za to da se sve međunarodne obaveze ispunjavaju, ali nisam za to da nam se nameću. Nisam za to, iako nismo u prilici da biramo da li će nam se nametati, ali jedini način da zapravo ne budemo u poziciji loših učenika kojima se nameću međunarodne obaveze jeste da budemo brži brži u njihovoj realizaciji i ne samo zato što će nam biti nametnute ili da bismo izbegli da nam bude nametnute, već da budemo brži i efikasniji, što pokazuje da možemo, evo, i kroz ovaj zakon i kroz neke druge aktivnost, zapravo sa uverenjem da mi to treba da uradimo radi nas.Dakle, pitanje uređenja životne sredine jeste po određenoj agendi UN, jeste po određenoj agendi EU i i u određenom trenutku, s obzirom na naše opredeljenje prema evrointegracijama, to dolazi kao obaveza, ali pre toga i ono što treba da bude naše opredeljenje jeste da mi pokažemo našu sposobnost, naš kapacitet, našu orijentaciju, našu svest individualnu, kolektivnu i, na koncu, državnu, da potvrdimo sopstvenim aktivnostima da pitanje čistote, pitanje zdravosti, pitanje ambijenta u kome živimo, pitanje kvaliteta životne sredine nije pitanje domaćeg zadatka, već je to ono što treba da bude, pre svega, sastavni deo naše svesti i naše kulture.Istina, zakonodavstvo jeste okvir u kome se jedna kultura formira ili unapređuje i zato ćemo dati maksimum da ovaj zakon bude što kvalitetniji, ali na tome moramo raditi intenzivnije i ne samo iz Narodne skupštine i ne samo sa pozicije Vlade, već i sa pozicije svih faktora uticaja, pre svega medija, a pre svega i pre medija – obrazovanja, jer svest se formira, istina, i pre obrazovanja u vaspitanju, istina, ponajpre u porodici i zato tu mora postojati jedan široki front. Tu mora postojati opredeljenje da ono što su stvarne vrednosti za odrasle ljude ne treba da bude nametano. Za odrasle, pametne i normalne ljude ne treba da bude nametano.Inače, samo nedoraslim osobama, samo nepotpunim osobama, samo osobama koje imaju određene nedostatke treba nešto nametati. Većina ljudi treba da budu oni koji će kroz sopstvenu svest izgraditi određeni stav. Zato raduje ova efikasnost i ovo opredeljenje, ali moramo dodatno poraditi na toj svesti o kojoj govorim i ne smemo stati na krovnosti zakona. Moramo pokazati sposobnost da te zakone sprovedemo. Doduše, mi smo i bez ovog zakona do sada imali solidnu regulativu u pogledu zaštite životne sredine, ali ali moramo sići do dna. Mi moramo otići do periferije. Mi ne možemo dopustiti tamo da u nekoj perifernoj opštini ili gradu ove zemlje, zato što

da može da instalira pored univerziteta određenu proizvodnu strukturu, fabriku, koja toliko dimi, koja toliko prlja prlja okruženje, životnu sredinu. Ne znam dokle može dobaciti ka nebu, prema ozonskom omotaču, ali znam šta nam govore studenti. Znam da automobili koji prenoći u dvorištu tog univerziteta sutradan morate da mu obrišete staklo nekom krpom da biste kroz njega videli.Dakle, to je nešto što mora biti naš prvi zadatak i to je nešto na čemu se mora snaga i ovog zakona i drugih zakonskih normi i to odmah. To je nešto što se ne može odgađati, jer mi moramo imati spregu između onoga što je međunarodno, što je globalno, jer zemlja mora biti deo međunarodne zajednice.Kroz bližu i dalju prošlost videli smo koliko je teško kada ste na suprotnoj strani, kada su svi protiv vas. Nekada morate uhvatiti taj korak, pa makar to bilo i u raskoraku sa nekim našim stavovima, istina, ne sa principima. Za principe nisam da se prave kompromisi.Principi čoveka čine čovekom. Onog trenutka kada se odreknete principa, a za mene su principi ne kaprici, ne ono što sam ja u tom trenutku odlučio da je princip. Za mene su principi ono što je određeno od Boga, potvrđeno kroz celokupnu ljudsku povest u pogledu etičkih, duhovnih i ljudskih vrednosti. Oko takvih principa nema kompromisa, ali određene stavove koji su partikularno formulisani morate nekada ušiti ili utkati u, da kažem, sistem međunarodne zajednice.Ovaj zakon je, između ostalog, jedan od tih. Ali, pravi efekti su ono što je za nas bitno, svakodnevno. Ono što se odnosi na zdravlje našeg zraka koga dišemo, na zdravlje našeg okruženja, na to kako se odnosimo prema smeću, šta nam je sa rekama. I opet, logično je da je uvek energija najjača tamo gde se ona proizvodi. Logično je da glavni grad svake države, uključujući i našu zemlju, predstavlja centar celokupne energije u zemlji. I logično je da se energija širi izvan glavnog grada ciklično, ali znate, zemlja je kao telo, kao ljudsko telo. Ne možete kazati – pa, znate, ovaj moj prst, nožni prst je daleko od srca, daleko od mozga, ima neki problem sa njim, nešto je pomodrio, pocrneo, ma baš me briga, šta mene briga, to je jedan prst, jedan nokat.E, ne može tako. Znači, onaj ko se tako ophodi prema svojoj periferiji, dobiće gangrenu na tom prstu, ali ta gangrena neće nikada stati. Znači, ona će se polako širiti prema stopalu, pa ne daj Bože onda dalje. Zato se razlikuju oni koji su odgovorni od onih koji su neodgovorni. Odgovorni vode računa i o svakom svom noktu, o svakom svom delu tela, nezavisno koliko taj deo tela bio blizak srcu ili mozgu, tačnije centrali, metropoli, odnosno glavnom gradu. Dakle, takav nam odnos treba.Pokazujemo zato određene sposobnosti, najčešće kroz infrastrukturne projekte, investicije o kojima smo govorili i koje jesu za pohvalu, ali i na ovim poljima se to mora pokazati. Naravno, čuli smo prošle sedmice, kada je moj kolega Samir Tandir govorio i zahvalio se ministrici vezano za rešavanje jednog zaista teškog pitanja. Sećam se, i ja sam pokušavao u proteklom mandatu da ovde sa određenim strukturama vlasti delujemo kako bi se ta divlja deponija kod Prijepolja, koja ne samo da je bila ekološka katastrofa, već je bilo jedno ruglo na jednoj važnoj saobraćajnici, dakle, sever-jug prema moru, koja je stvarno ostavljala veoma veoma ružan utisak za opštinu Prijepolje, ali i za celu zemlju.Nažalost, mi imamo nešto slično i prema Priboju, nešto slično i u blizini Sjenice. Imamo i još nešto drugo, tema koja je stara, ali isto tako će čekati Ministarstvo i nadam se da ćemo na tome sarađivati. Pitanje deponije Golo brdo. Radi se o deponiji kaja je navodno rađena po standardima pre nekih možda 25 godina, ali niko ne može da objasni kako i ko je odlučio da se deponija gradi na nadmorskoj visini od 1.100 metara.Dakle, ne znam da li postoji neki drugi primer u ovoj zemlji da je prosto pronađena skoro najviša tačka na tom prostoru između Novog Pazara i Tutina i da je ogroman novac uložen. Tu se radi zaista o velikim betonskim strukturama. Ali, ono što niko ne može da objasni, koja je to bila pamet da prosto odabere tačku toliko visoke nadmorske visine, a ne radi se o visoravni, već se radi o planini, o brdu, znači, gde imamo padine sa svih strana. Sada, zamislite svi ti otrovi i sve te štetne materije koje se od padavina kišnih i zimskih, zapravo slivaju, a potom i svi ti gasovi itd, jer često se desi da se da se deponija i zapali itd.Dakle, to su goruće teme koje mi donosimo iz iskustva sopstvenog okruženja. Raduje nas da je pokazana ova volja, a pored volje, efikasnost, pogotovo što je mnogo puta rečeno da je ta deponija pored Prijepolja nerešiva, ali se pokazalo da je rešiva kada imamo odgovorne ljude i odlučnost Vlade i odlučnost države i zajednički stav prema tom pitanju. To je sjajno i to je pokazatelj da može i zapravo dalje treba krenuti da rešavamo i te ostale teme.Definitivno, pitanje životne sredine jeste, pre svega, bitno radi zdravlja ljudi. Mi vidimo kada se dese krize vezane po zdravlje, koliko druge stvari postaju manje važne. Evo, vidite sada kako neke stvari koje su nam bile prebitne pre godinu i po dana, kako sada postaju nebitne, kako se čovek tako brzo okreće spašavanju svoje glave, svoje dece, svojih članova porodice, kao neke stvari u finesama, u nijansama, koje su nam bile bitne, nisu nam tako bitne, već prosto ta opasnost nam postane postane jako važna, da, u tim određenim trenucima.Međutim, pitanje životne sredine, pitanje čistote životne sredine, pitanje neurednih deponija, pitanje neodvoženja smeća itd, jeste jeste i zdravstveno pitanje, ali je duboko kulturološko pitanje.Dakle, čovek je taj kojem je Bog dao razum, Bog mu dao mogućnost znanja i time mu dao vertikalu na zemlji i dao mu odgovornost. Međutim, pojednostavljeno da posmatramo, životinja bi trebalo da je na nižoj razini razini od čoveka u pogledu odnosa sa prirodom.Međutim, vi kada posmatrate životinju koja nema razum, nema znanje, nema kulturu, nema ono što čoveka čini čovekom. Mi kada posmatramo životinju, mi možemo da zaključimo da se ona mnogo bolje snalazi od nas u prirodi. Vi nećete naći da životinja proizvodi štetne materije. Vi nećete naći da životinja proizvodi plastične kese, da pravi divlje deponije. Dakle, kakva god krda životinja, gde god da žive, vi nećete pronaći da oni prave štetu koju pravi čovek. To je veoma ozbiljno pitanje.Čekajte, hoćemo li onda učiti od životinja odnos sa prirodom? Pa, izgleda da moramo učiti. Zašto životinja nema problem sa prirodom. Nema problem baš zato što funkcioniše instiktivno i što ne zloupotrebljava znanje koje nema i ne može ga zloupotrebiti, da bi naškodila svojoj prirodi, iz gramzivosti, iz pohlepe koju čovek koju čovek najčešće čini.Doduše, iako nije tema, nije to jedina prednost životinje. Životinja ima prednosti i po pitanju nutricionizma. Nemaju nijednog nutricionistu, nemaju emisije na televizijama svakodnevno kako smršati, kako se zdravo hraniti, a vidite, pogotovo divlje životinje kod kojih se čovek previše ne petlja, nemaju problem sa gojaznošću, ni sa linijom, linijom, sve im funkcioniše dobro. Tako da, čovek može o prirodi malo da uči iz prirode, da uči od živih bića koja se smatraju nižim od čoveka, ali se bolje snalaze.Prema tome, iz toga je lekcija o prirodi iz prirode, u prirodi prirodno. Dakle, nipošto veštački, nipošto otrovno, nipošto plastično, nipošto štetno. To je ono što čovek treba da zapravo kod sebe reducira, da se uskladi sa prirodom, da shvati da mu je priroda data na odgovornost, da mu nije data na iživljavanje, da mu nije data da je sebično zloupotrebljava i da joj škodi, jer škodeći prirodi, mi zapravo štetimo u okviru ove teme moramo da povedemo računa i o šumama. Nadam se da ćemo o tome i nekom drugom prilikom moći govoriti. Ali, nažalost, proteklih godina, posebno na području Sandžaka, primetili smo masovnu, neselektivnu i veoma često korumpiranu seču šuma. Tu se moramo posvetiti jače, jer nestankom šuma zapravo ugrožavamo i na taj način kvalitet zraka, kvalitet vazduha. I to je nešto što takođe mora biti na našoj agendi odgovornosti.U svakom slučaju, čestitam ministarstvu, čestitam Vladi na kvalitetnom tekstu. Prilika je da kroz amandmane i kroz ove diskusije damo na kvalitetu, ali definitivno posle usvajanja akcenat na implementaciji, akcenat na realizaciji, akcenat na eliminaciji svih onih koji zloupotrebljavaju određene pukotine u sistemu da bi da bi namirili sopstvene lične interese i potrebe, a vrlo često na štetu građana. Hvala. jedno obaveštenje o današnjem radu.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi i posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč

mislim da ne postoji niko ili je vrlo mali broj onih koji ne vide da se poslednjih nekoliko decenija planeta Zemlja suočava sa sve izraženijim promenama klime. One nisu samo ćud prirode, očigledan je i uticaj čoveka na klimatske promene, odnosno ljudski nemar koji doprinosi njihovom ubrzanju, tako da je velika odgovornost i na nama.Zato

je klima na planeti Zemlji promenjena u odnosu na to kako je izgledala sredinom 20. veka, pokazuju nam bujične poplave kakve su i Srbiju zadesile 2014. godine, suše koje desetkuju rod poljoprivrednih kultura. Mi imamo mnogo blaže zime nego što su bile pre samo nekoliko decenija, toplija leta sa mnogo više toplotnih talasa, zatim učestalije i ekstremne količine padavina u nekim delovima sveta u kojima kiše nisu bile karakteristična pojava, suše na Bliskom istoku najteže u poslednjih 1.000 godina, sneg u Španiji i nevreme tokom ove zime koje nije zabeleženo od sedamdesetih godina.Razlog za promenu klime jeste porast koncentracije gasova sa efektom staklene bašte, na prvom mestu ugljen-dioksid, a zbog korišćenja fosilnih goriva kao primarnih izvora za dobijanje energije. Klimatske promene direktno se odražavaju na ljudske živote, na zdravlje ljudi, njihovu bezbednost, ekonomski napredak i ako hoćete na investicije. Možda su čak i veća pretnja čovečanstvu terorizma. One utiču na kvalitet vazduha, čak i mnogi naši gradovi su vrlo često u vrhu liste zagađenosti, na kvalitet vode, bližimo se trenutku kada će potreba za vodom premašiti zalihe nakon čega počinje borba za zdravlju pijaću vodu. Zbog sve većih suša klimatske promene ugrožavaju poljoprivredu, poplave, oluje, požari uništavaju infrastrukturu.Da klimatske promene ne miruju pokazala nam je i prošla 2020. godina, kada je zbog pandemija korona virusa ceo svet stao, samo su se klimatske promene dešavale nepromenjenom brzinom na način na koji nas naučnici već godinama upozoravaju. Setimo se strahovitih šumskih požara u Australiji kada je izgorelo preko 10 miliona hektara šuma, uništeno na hiljade objekata i stradalo više od pola milijarde životinja. Pored Australije, požari su pogodili i Sibir, zatim Amazoniju, zapadnu obalu SAD, zatim katastrofalne zatim katastrofalne poplave u Vijetnamu, razorne tropske oluje u Centralnoj i Severnoj Americi, kao posledica zagrevanja naše planete na šta naučnici već godinama upozoravaju. Ostaje da se vidi da li će 2020. godina biti najtoplija godina ikada izmerena, ali ono što ju je sigurno obeležilo jesu rekordno visoke temperature izmerene na Arktiku.Očekivanja su da će promene klime na globalnom nivou biti sve značajnije i da će prilagođavanje klimatskim uslovima tj. adaptacija biti moguća samo u slučaju postizanja glavnog cilja Sporazuma iz Pariza, odnosno ograničenja rasta srednje globalne temperature na dva stepena celzijusa do kraja 21. veka sa tendencijom dostizanja 1,5 stepen već u narednih 10 godina.Ovo nam ukazuje da je nužno da se sve zemlje ujedine u borbi protiv klimatskih promena i da svojim delovanjem doprinesu njihovom usporavanju. Uostalom, na to su se obavezale pre pet godina sve države sveta potpisnice Pariskog sporazuma. Vlade zemalja potpisnica će do idućeg svetskog samita o klimi morati da izađu sa jasnim ciljevima smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ujedinjene nacije upozoravaju da je potrebno da sve zemlje ulože dodatni napor da bi se globalna emisija ugljen-dioksida do 2030. godine smanjila za 45% u odnosu na 2010. godinu.Srbija godinu.Srbija je dala obećanje da je spremna da poboljša rezultate više od tri puta do 2030. godine da bi uz dodatnu podršku te rezultate mogla da poboljša čak više od pet puta. Uz to poboljšanje energetske efikasnosti i korišćenja većeg udela obnovljivih izvora energije u proizvodnji struje, grejanju domaćinstava i transporta.Mi

Zato moramo postepeno prelaziti na obnovljive izvore energije, kao što su sunce, vetar, čak i hidro energija, a pri tome vodeći računa da ne uništavamo biljni i životinjski svet, jer onda nigde nismo stigli.U

u škole, javne službe, pravosuđe, urbanizam, saobraćaj. Cilj zakona je smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 40% do 2030. godine.Kao i veliki broj zemalja koje svoj put razvoja usklađuju sa smanjenjem uticaja na promenu klime, i Srbija će ovim zakonom uspostaviti sistem za smanjenje emisije štetnih gasova, kao i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove. Zakon podrazumeva i pripremanje domaće privrede koja će vrlo brzo morati da se prilagodi novoj vrsti ograničenja emisije štetnih gasova da bi bila konkurentna na međunarodnom tržištu.Ono što je važno jeste da se svi sektori prilagođavaju i vi ste, ministarko, ovde u obrazloženju rekli na koji će način to funkcionisati.Iz pozicije kandidata za članstvo u EU, ali i zbog velikog udela izvoza u zemlje EU, Srbija mora voditi računa o tome da je cilj EU da najkasnije 2050. godine postigle klimatsku neutralnost. To je za nas važno zato što EU priprema mere da ograniči apsolutne emisije kroz uvoz iz drugih zemalja, najavljujući do 2023. godine porez ili taksu na CO2, na uvoz čelika, cementa, hemikalija i veštačkih đubriva čija se proizvodnja bazira na

Treba imati na umu da se ovim zakonom neće rešiti svi problemi koje donose klimatske promene, i to je nerealno očekivati. Donošenje zakona je samo početak borbe za smanjenje negativnih uticaja koji izazivaju klimatske promene.

treba gledati projekcije za budućnost koje nam ukazuju na sve učestaliju pojavu jakih padavina tj. povećanje njihovog intenziteta kao posledica globalnog zagrevanja. Zato nije dovoljno obnoviti brane pravljene po nekim standardima pre 50 godina, već moramo uzeti u obzir i nove podatke i projekcije i na osnovu toga planirati i graditi sisteme za odbranu od poplava.Ministarka, ne znam da li ste upoznati, ali ja ovde moram da ukažem na još jedan problem, a to je nekontrolisana seča šuma tj. krčenje šuma bez dozvola i bez ikakvog reda i plana. To nam se dešava i u Vojvodini i u Šumadiji i u svim delovima zemlje. To drvo uglavnom završava kao ogrev u individualnim ložištima koja spadaju u red najvećih zagađivača vazduha.Nauka kaže da se šume obnavljaju proređivanjem i ja to podržavam, ali proređivanje nije pustošenje iza koje ostaju goleti kao idealan teren za bujice koje u kratkom roku mogu dovesti do izlivanja korita reka i na taj način ugroziti čitava naselja i gradove. Jedan od načina da se te posledice ublaže jesu oštrije kazne i kontrole, kao i pošumljavanje.Ovom prilikom želim da podsetim da je vrlo važno da nakon usvajanja zakona odmah krenemo u izradu nacionalnih i lokalnih planova adaptacije na klimatske promene, jer predviđanja su da će poplave, klizišta, suše, požari, ekstremne vremenske nepogode sa kojima se lokalne zajednice u Srbiji suočavaju u protekloj deceniji, u godinama koje dolaze postati još intenzivnije.Mere

što će u budućnosti uticati, kako na konkurentnost između lokalnih zajednica u privlačenju stranih investicija, tako i samih država i imati pozitivan uticaj ne samo na životnu sredinu, već i na smanjenje siromaštva i nejednakosti.Naša odgovornost jeste da se pripremimo za nove događaje usvajanjem regulatornih politika koje će nam omogućiti da brže i lakše delujemo kako u pravcu smanjenja emisija, tako i u pravcu adaptacije na klimatske promene. Zato će nam biti potrebno više stručnih kadrova, više inspektora na terenu, a posebnu pažnju moramo posvetiti jačanju kapaciteta, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou.Zbog svega navedenog, ne samo da je važno usvajanje Zakona o klimatskim promenama, nego je nužno da se sva podzakonska i strateška akta predviđena ovim zakonom usvoje u za to predviđenom roku.Zelena poslanička grupa, koju čini veliki broj poslanika zainteresovanih za pitanje ekologije i životne sredine, će pratiti dalje procese izrade i usvajanja svih podzakonskih akata koji prate ovaj zakon i dati punu podršku transformaciji Srbije u niskougljenično ekološko društvo.Podneli društvo.Podneli smo i amandmane koji bi, smatramo, mogli da poboljšaju neke delove zakona i o njima ćemo govoriti u raspravi u pojedinostima.Poslanička grupa SDPS će zdušno podržati ovaj zakon u Danu za glasanje. Zahvaljujem.

dame i gospodo narodni poslanici, danas raspravljamo o Zakonu o klimatskim promenama, o zakonu koji stvara pravni okvir za izradu sistema koji će dovesti do smanjenja emisije gasova sa efektom "staklene "staklene bašte" koji će dovesti do izrade planskih i strateških dokumenata koji će tretirati ovu temu i temu adaptacije na klimatske promene, o zakonu koji, na kraju krajeva, uvažava međunarodne obaveze koje je Srbija prihvatila ratifikovanjem Pariskog sporazuma, Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama i Kjoto protokola. Govorimo o zakonu koji će u budućnosti promeniti filozofiju poslovanja i privređivanja u našoj zemlji, o zakonu koji otvara široki prostor za razvoj, za snažni razvoj tzv. "zelene privrede".Obzirom

ta dobra i kvalitetna budućnost neće biti, neće postojati ukoliko ne vodimo računa o tome i kakvu ćemo životnu sredinu i kvalitet životne sredine ostaviti tim budućim pokolenjima. Obzirom da tu temu upravo ovaj zakon tretira, mi ćemo u Danu za glasanje podržati ovaj zakon.Otkako postoji planeta Zemlja postoje klimatske promene, pa je bilo perioda jako tople klime, recimo u Mezozoiku trias jura kreda bilo je i perioda hladne klime tzv. "ledenih doba" kao što je bilo u Pleistocenu, ali sve te klimatske promene su bile uzrokovane pre svega astronomskim i prirodnim faktorima te klimatske promene su bile jako duge, merene milionima, desetinama i stotinama miliona godina i te promene svakako nisu bile vidljive sa stanovišta jednog ljudskog života, jednog ljudskog veka.Međutim, mi stariji koji imamo malo više godina danas često želimo da poredimo i pravimo razlike i vidimo razlike između klime kakva je bila kada smo mi bili mladi i današnje klime, pa često kažemo "u naše vreme, u vreme našeg detinjstva zime su bile sa sa mnogo više snega, bile su mnogo hladnije". Danas su zime mnogo blaže, sa mnogo manje snega. Danas su mnogo češće poplave, mnogo su duži i češći periodi suša i ta poređenja u stvari nam govore da mi imamo danas prisutne klimatske promene koje se mogu videti i za ljudskoga veka. Te promene svakako nisu uzrokovane prirodnim procesima i astronomskim faktorima, već su isključivo prouzrokovane ljudskom aktivnošću.Upravo tom ljudskom aktivnošću u zadnjih 140 godina od Prve industrijske revolucije, od početka masovne primene parne mašine Džejmsa Vata u industriji, u saobraćaju i daljim razvojem industrije i saobraćaja došlo je do situacije da temperatura na planeti Zemlji u zadnjih 140 godina poraste za jedan stepen Celzijusov.Taj porast je u pojedinim delovima zemlje i viši, u drugim niži, ali ukoliko se ništa ne promeni i ukoliko bi planeta nastavila, odnosno emisija gasova sa efektom "staklene bašte" se nastavila ovim tempom, bez restriktivnih politika u tom smislu, prognoze su da bi dočekali kraj ovog veka sa temperaturom koja bi bila za četiri stepena veća od temperature u Preindustrijsko doba. To je prosek, opet kažem neki delovi planete bi bili više zagrejani, drugi manje.Ono što bi bila posledica tog procesa svakako jeste, između ostalog, i otopljavanje leda u polarnim oblastima i leda na glečerima, visoko na planinama. U polarnim oblastima otopljavanje leda, recimo na Grenlandu, bi moglo usled priliva velike količine slatke i hladne vode da zaustavi toplu Golfsku struju, što bi dovelo do velikih poremećaja u Atlantskom, u evropskom delu Atlantika, a znamo da odatle dolaze vazdušne mase preko čitave Evrope i najviše utiču na klimu čitave Evrope.Naravno, topljenje glečera i lednika bi dovelo do podizanja nivoa mora. Sam četvrti Izveštaj i Zaključak međuvladinog panela o klimatskim promenama kaže, ima i optimističnu i pesimističnu prognozu, pa ova optimistična kaže da će do kraja veka

što je jako važno reći jeste da je emisija gasova sa efektom "staklene bašte", odnosno samo emisija ugljen-dioksida koji je najvažniji od tih gasova u zadnjih 250 godina povećana je za 35%. Samo u periodu od 10 godina, od 1995. godine do 2005. godine povećana je za skoro 7% i to je nezabeleženi rast koncentracije ugljen-dioksida ikada.To

svet u borbi za smanjenje emisije gasova sa efektom "staklene bašte".Gde je tu Srbija? Prognoze kažu da će Srbija da će se u Srbiji kontinuirano u narednim godinama povećavati temperatura za 0,04 stepena Celzijusovih, godišnje, odnosno da bi opet negde tamo krajem veka došlo do povećanja od skoro četiri stepena Celzijusovih. Celzijusovih. To povećanje bi bilo poprilično ujednačeno u čitavoj Srbiji, možda nešto više u Podunavlju i istočnoj Srbiji, a manje u ostatku.Međutim, ostatku.Međutim, te klimatske promene bi dovele i do velikih. Prognoze su, naravno, naučne prognoze su da bi doveli do velikih poremećaja u količini padavina, da bi recimo Vojvodina po nekim prognozama imala nešto neznatno veću količinu padavina, ali da bi se padavine u ostatku Srbije, naročito u jugozapadnoj Srbiji smanjile čak 10 do 15%.Sve 15%.Sve ovo o čemu pričamo naravno ima i implikacije i na ljude i na prirodni sistem i zato ovaj zakon i mi danas govorimo, ne samo o težnji da smanjimo emisiju gasova sa efektom efektom staklene bašte, već govorimo i o adaptaciji na klimatske promene. Adaptacija na klimatske promene jeste neka vrsta smanjivanja osetljivosti prirodne zajednice i ljudske zajednice na klimatske promene.Ono što je bitno da kažemo jeste da smo svedoci učestalih vremenskih neprilika usled tih klimatskih promena izazvanih ljudskim faktorom, pa i u Srbiji i vi ste sami rekli ministarka da od 2000. godine do danas štetu koju je Srbija imala od suša, ali i od poplava dostiže vrednost od nekih sedam milijardi dolara. Jako je važno zato da mi danas imamo pred nama i raspravljamo o zakonu koji će pokušati da da doprinos ovog globalnoj pojavi.Naime, pojavi.Naime, znate za onu ekološku devizu – radi lokalno, misli globalno. Svaka država pojedinačno, daće u zbiru jedan pozitivan rezultat. Naravno da Srbija nije tu ni najveći uzročnik klimatskih promena, da tu ima država koje mnogo više utiču na to, ali prosto svako da da svoj doprinos i imaćemo situaciju da da ćemo poboljšati kvalitet vazduha, smanjiti koncentraciju ugljendioksida i drugih gasova sa efektom staklene bašte.Naravno, kada bi čitav svet u ovom trenutku uspeo da obuzda, da smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte, te promene mi ne bismo videli bilo kakva poboljšanja trenutačno, jer ranije emisije tih gasova bi i dalje uticale na to da se nastavlja sa klimatskim promenama. Ali, naravno, jednom taj proces vraćanja stanja, odnosno situacije u prirodi u prvobitno stanje mora krenuti. Što pre, to bolje.Ovaj zakon rekoh i kao što sam rekao stvara pravni okvir za izgradnju sistema za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ovaj zakon definiše i izgradnju, s obzirom da je potrebno vreme i da je ovo sve čitav proces i kada je u pitanju smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali i kada je u pitanju adaptacija na klimatske promene.Jako je važno što ovaj zakon definiše i planske dokumente koji će dovesti do željenih ciljeva, da definiše strategiju koju ćemo raditi vezano za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali podrazumeva i akcioni plan i program za adaptaciju na klimatske promene itd.Ovaj itd.Ovaj zakon takođe predviđa i to je jako važno, predviđa da sve ostale druge sektorske politike moraju biti usklađene sa ovim ciljem koji proklamuje ovaj zakon, a to je smanjenje gasova sa efektom staklene bašte. Mislim da će sve sektorske politike u narednom periodu morati da urade i svoja zakonska rešenja, ali i svoja planska akta, da tako kažem, koja bi tretirala ovu materiju.Ovaj zakon predviđa i monitoring emisije gasova sa efektom staklene bašte, što je dobro i to će raditi Agencija za zaštitu životne sredine mi ćemo, naravno to kao aktivnost podržati. Zakon naravno podrazumeva i jednu celokupnu, sveukupnu borbu za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte.Ovaj zakon, još jednom rekoh, tretira niz aktivnosti koje će se sprovesti za poboljšanje kvaliteta životne sredine, za poboljšanje kvaliteta života, ne današnjih, već i budućih generacija i zbog toga što je ovaj zakon takav da tretira materiju koja će se ticati budućnosti naše dece, naraštaja itd. mi ćemo u danu za glasanje, kao poslanička grupa JS ovaj zakon podržati. Hvala.

Poštovana predsedavajuća, poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, uveren sam da delimo mišljenje da je Predlog zakona o klimatskim promenama važan. Za SVM jedan od važnijih zakonskih predloga, ne samo zato što reguliše mehanizme smanjene emisije gasova sa efektom staklene bašte i ne samo zato što se tiče kvaliteta života naše generacije, već je to zakon kojim ostavljamo budućim generacijama zdravu životnu sredinu, čist vazduh, zdravo zemljište i čiste vodotokove.To je zakon koji će uticati na zdravlje stanovništva, na duži životni vek naših građana i zaštiti buduće generacije od negativnih posledica klimatskih promena.

predlog.Predlog zakona o klimatskim promenama je krovni zakon koji postavlja pravni okvir za uspostavljanje sistema monitoringa, izveštavanja i verifikacije podataka. Za donošenje planskih dokumenata u oblasti klimatskih promena, kao i adekvatnih mera i politika kojim bi se smanjile emisije gasova sa efektom staklene bašte, kao i za prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, što je jedan od pet strateških ciljeva EU i osnovna zelene i cirkularne ekonomije.Budući da je ključni mehanizam za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte sistem trgovine emisionim jedinicama, potrebno je unaprediti pouzdanost i pristupačnost podataka o emisijama gasova sa efektom staklene bašte i pojačati komunikaciju i učešće javnosti u kreiranju održive klimatske politike.Zašto tu važni precizni podaci? Navešću primer. Zato što je u drugom izveštaju Republike Srbije prema okvirnoj Konvenciji UN u promeni klime iz 2017. godine prikazan inventar gasova sa efektom staklene bašte, uz navođenje da se radi samo o procenama zbog nedostatka podataka.Uvažene kolege, donošenje ovog zakona je obaveza koju smo preuzeli ne samo u procesu evropskih integracija kroz pregovaračko Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene i kao članica Energetske zajednice, već je to i međunarodna obaveza koju smo preuzeli pristupanjem okvirnoj Konvenciji UN o klimatskim promenama i Pariskom sporazumu iz 2015. godine.Koliki godine.Koliki značaj EU pridaje ovoj oblasti vidimo i da je u novoj metodologiji pregovora formiran poseban klaster, Četvrti, pod imenom „Zelena agenda i infrastruktura“. Budući da je proces pripreme ovog zakona trajao nekoliko godina, izveštaj Evropske komisije od 6. oktobra 2020. godine je ponovio preporuku o nužnosti donošenja sveobuhvatne strategije za klimatske promene i Zakona o o klimatskim promenama koji bi bili usklađeni sa okvirima EU za klimatsku i energetsku politiku do 2030. godine.Podaci govore da Srbija na globalnom nivou doprinosi emisijama gasova sa efektom staklene bašte sa 0,18%. Međutim i pored činjenice da se beleži porast emisija u određenim sektorima npr. energetike i poljoprivrede, Vlada do utvrđivanja ovog Predloga zakona nije imala zakonski osnov da po sektorima propiše obavezu smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte.Predlogom zakona postavljen je cilj da Srbija do 2030. godine smanji emisiju gasova sa efektom staklene bašte najmanje za skoro 10% u odnosu na nivo emisija iz 1990. godine. Donošenjem zakona u okviru revizije nacionalno utvrđenih doprinosa, Srbija će raditi na prilagođavanju ključnih privrednih sektora, očekivanim promenama klime, prvenstveno u poljoprivredi, upravljanju vodama, šumama, ali i prirodnim resursima i zaštiti zdravlja stanovništva, u oblastima u kojima su najvidljiviji štetni uticaji promene klime.Uvažene kolege narodni poslanici, ukazujem na oblast poljoprivrede, upravljanja vodama i šumama, jer na osnovu istraživanja koja su sprovedena u Vojvodini u 2040. godini može se očekivati porast srednje godišnje temperature od 1 do 1,5

Procene će da će Srbija za usklađivanje zaštite životne sredine sa standardima EU biti potrebno od 12 do 15 milijardi evra. To su veliki iznosi. Podsećam da je ukupna suma materijalne štete nastale kao posledica ekstremnih klimatskim i vremenskih uslova u Srbiji u periodu od 2000. do 2015. godine iznosila više od 5 milijardi evra.U

u 2016. godini umrle 6.592 osobe i da zdravstveni troškovi povezani sa zagađenjem vazduha iznose oko 33% našeg BDP.Postavlja BDP.Postavlja nje pitanje na koji način, konkretno, smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte utiče na klimatske promene i zagađenje zemljišta, vode i vazduha. Zašto je važno da se ograniče emisije ovih gasova u termoelektranama, cementarama, livnicama, toplanama, fabrikama keramike, proizvodnje papira, šećeranama, rafinerijama, staklarama i naravno u vazduhoplovnim aktivnostima i proizvodnji putničkih automobila?Zato što, ukoliko nivo emisije ugljendioksida, metana ili azotsuboksida iz termoelektrana, toplana, livnica, fabrika šećera, rafinerija, proizvodnje keramike ili pivara ostane na današnjem nivou, u periodu do 2030. godine se može očekivati pad prinosa kukuruza do 6%.Drugi izveštaj Republike Srbije prema Okvirnoj konvenciji UN o promeni klime iz 2017. godine, razmatra i scenario o promenama prinosa soje, koji variraju od 37 do 47% manje za periodu od 2001. do 2030. godine.

Procenjeno je da erozija utiče na približno na 80% ukupnog poljoprivrednog zemljišta u Srbiji. U Vojvodini gde je 75% površine pokriveno sa dva tipa zemljišta, černozemom i riskom crnicom suočavamo se sa dva problema. Jedan je erozija, a drugi je opadanje organske materije, humusa. Svakako da je uvođenje sistema polje zaštitnih pojaseva posebno u oblastima sa košavom je jedna od ključnih mera.Savez vojvođanskih Mađara neprekidno podseća na problem zagađenja rečice Krivaje. Bez vetrobranskih pojaseva vetar nosi prašinu sa njiva koja sadrži azot i fosfor i to se taloži u reci.

njiva.Dodatno je važno da kontrolišemo direktne zagađivaće rečice Krivaje. Najviše ih je u Bačkoj Topoli. U vezi toga postavio sam i poslaničko pitanje vama Ministarstvu zaštite životne sredine, međutim u odgovoru se navodi da na neka preduzeća koja su najveći zagađivači imaju još vremena da izgrade svoje prečistače.Na žalost građanima koji trpe neprijatan miris i za reku koja je u potpunosti uništena ovaj odgovor ne znači ništa. Pozivam vas poštovana ministarko da posetite našu opštinu, opštinu Bačku Topolu i mozite nama u rešavanju ovog velikog problema.Da bi se vojvođansko zemljište izlečilo potrebno je da se pošumi do 16% teritorije. Danas je pošumljeno oko 6%, s tim da je npr. pošumljenost u nekim lokalnim samoupravama, npr. u Srbobranu i u Temerinu ispod jednog promila. Stručnjaci kažu da sa vojvođanskog tla godišnje nestane sloj od 2,5 cm ili tona crnice po ha. Prirodni procesi obnavljaju zemljište, ali mnogo sporije. Potrebno je 20 godina da se obnovi ono što vetar odnese za godinu. Takvim tempom 40% sada plodnog vojvođanskog zemljišta će za tri decenije biti pretvoreno u slatinu.Pred nama su, možemo slobodno reći revolucionarne promene načina života jer je u poslednjih 100 godina srednja godišnja temperatura povećana za 1 stepen, onoliko koliko se tokom istorije zemlje povećavala za period od dve hiljade i petsto godina.Dakle, pred nama su i promene načina na koji obrađujemo zemljište i proizvodimo hranu, jer je proizvodnja hrane treći najveći izvor gasova sa efektom staklene bašte i ukupnim emisijama učestvuje sa 19%.Uvažene kolege narodni poslanici, strategija EU za prilagođavanje klimatskim promenama iz 2013. godine između ostalog ukazuje na važnost koordinisanih aktivnosti na nacionalnom i lokalnom nivou.Za poslaničku grupu SVM predlog zakona je važan i zbog toga što stavlja naglasak na komunikaciju i saradnju između centralnog i lokalnog nivoa vlasti, jer naš je stav da nedostatak horizontalne i vertikalne komunikacije dugoročno vodi ka slabljenju administrativnih kapaciteta lokalne samouprave i centralizacije energetske i klimatske

Kula, Vrbas, Bečej u sistem izveštavanja i monitoringa. Kada je reč o postrojenjima na teritoriji AP Vojvodine, izradu analiza koje procenjuju efekte smanjenja emisija u konkretnoj lokalnoj zajednici, analiza pojava poplava, ekstremnih temperatura, suše, analiza posledica, kao i pripremu predloga mera prilagođavanja.Predlog zakona naglašava ono za šta se SVM zalaže decenijama, da je za rešavanje problema klimatskih promena neophodno i formiranje poljoprivrednih, istraživačkih i savetodavnih službi i jačanje njihovih kapaciteta. Na značaj savetodavnih službi ukazuje i uredba o utvrđivanju srednjoročnog programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za period od 2021. do 2025. godine, koji je Vlada upravo donela 4. marta ove godine, a koja naglašava da se rad savetodavnih službi postiže između ostalog i podrška smanjenju uticaja klimatskih promena na poljoprivrednu proizvodnju, kao jedan od specifičnih ciljeva srednjoročnog razvoja.Takođe, razvoja.Takođe, smanjenje uticaja klimatskim promenama će doprineti digitalizaciji sistema monitoringa i ranog upozoravanja za potrebe poljoprivrede. Jednostavno rečeno, nema zelene transformacije bez digitalizacije.Navodim kao primer, u okviru projekta koji podržava nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, više od 18 hiljada poljoprivrednika iz Sombora, Vrbasa, Inđije, Bačke Topole i Subotice može da prati preko meteo stanica najave nepogoda, mraza, kiše, visokih temperatura, jačanju vetra, pojavu bolesti i insekata.Nema sumnje da je ovaj projekat važan, ali će svoj puni smisao dobiti tek kada se završe radovi na projektu automatizacije protivgradnog sistema za radarske centre Bajša i Samoš.Šta nam je činiti? Želim još jednom da potvrdim da će poslanička grupa SVM u danu za glasanje podržati ovaj zakonski predlog. Međutim, svesni smo da nije dovoljno samo podržati zakon i da bismo sprečili klimatske promene potrebno je zauzeti proaktivan stav i istovremeno praviti zelene i intersektorske mreže, povezivati zelene površine i praviti ekološke mreže, ali i raditi na intersektorskoj saradnji u oblasti zaštite prirode, šumarstva, vodoprivrede, poljoprivrede, prostornog planiranja.Jedno planiranja.Jedno što garantuje uspeh, uz svo poštovanje i za proaktivan stav i intersektorsko povezivanje, to je jačanje horizontalne i vertikalne komunikacije od republičkog prekog pokrajinskog do nivoa svih jedinica lokalne samouprave. Jedino što garantuje uspeh je decentralizacija klimatske politike. Hvala na pažnji.